Надявам се да е последната процедура.

Налага се да направим едно уточнение от името на парламентарната група на „БСП за България“. На Председателския съвет не беше постигнато съгласие по отношение на нашите предложения, свързани с Кодекса за социално осигуряване, за което изразяваме съжаление. такава възможност, но не всички групи се съгласиха с нея. Няма да коментирам кой е крив и кой прав. В края на краищата фактът е такъв, че в момента тече вече седемдневният срок по предложение за второ четене по Кодекса за социално осигуряване, което прави невъзможно при липсата на съгласие този парламент да приеме тези промени в Кодекса за социално осигуряване и на второ четене. Очакванията няма да бъдат изпълнени и остава да се надяваме, че в следващия парламент ангажиментите, поети с гласуването на първо четене от всички политически групи, ще намерят израз при прилагане на тези промени веднага в началото на следващия парламент. Тъй като има опасност днешното заседание да бъде прекъснато, ако продължат споровете и обструкциите от наша страна, за които ние, смятам, имаме основание, но също така е важно да минат и предстоящите точки в дневния ред и да не дадем отново оправдания и възможност заседанието да бъде прекратено, ние приемаме парламентът да продължи работа по начина, по който беше гласувано вчера в началото на пленарното заседание. Благодаря.

Първо, искам да направя процедурно предложение: във връзка с това изслушване в залата да бъдат допуснати Иван Николаев Иванов – председател на КЕВР, Ремзи Дурмуш Дурмуш Осман – член на КЕВР, Димитър Георгиев Кочков – член на КЕВР, Владко Генчов Владимиров – член на КЕВР, Пламен Венциславов Младеновски – директор на Дирекция „Електроенергетика „Електроенергетика и топлоенергетика“, и Ивайло Георгиев Касчиев – главен директор на Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“. Моля, гласувайте.

Давам думата на госпожа Манолова да представи предложението, предмет на изслушването. Заповядайте, госпожо Манолова. Имате пет минути.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, дами и господа народни представители! Парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ поиска това изслушване на КЕВР заради огромната тревога и притеснение и у българските граждани, и у нас, като народни представители, от предстоящото, считано от 1 юли увеличение на цената на парното и на тока. Притеснението е свързано и със започването на шестмесечния период за приемане на бизнес планове от ВиК асоциациите, които ще определят цените на водата за следващия петгодишен период. Това ще се случва в условията на действащия закон, който, знаете, че единната цена на водата на територията на една ВиК асоциация създава огромни проблеми и тревоги и невъзможност да се плащат високите сметки от българските граждани. По същия начин нормативната база, която беше изработена от КЕВР – цената на парното да се определя веднъж годишно, независимо практически от това как се променя цената на природния газ, също води до много тежки дисбаланси и затруднява българските домакинства. По наше настояване енергийните дружества бяха представили своите искания за повишаване на цените на парното и на тока, но КЕВР удобно не ги беше представил публично за информация на българските граждани. По наше настояване от тук, от тази трибуна, в присъствието на енергийния министър госпожа Петкова, КЕВР изпълни своят ангажимент и обяви исканите увеличения на цените от енергийните дружества. Те наистина са повече от тревожни, предвид факта, че най високото увеличение, което е поискано, е в рамките на 138,12% 138,12% повишаване цената на парното за „Топлофикация – Габрово“, „Топлофикация – Велико Търново“ – 70,52%, повишаване на цената, „Топлофикация – Перник“ с 60%, „Топлофикация –Бургас“ с 32%, „Топлофикация – Враца“ с 41%, „Топлофикация – София“ с 14,9 пункта увеличение на цената на парното. В същото време се правят предложения и искания за повишаване на цената на електроенергията, която се получава по високоефективен, комбиниран начин, като за електроенергията, произвеждана от „Топлофикация“, исканото увеличение е 31%.82 пункта. А за „Топлофикация – Бургас“ процентите са над 37. Всичко това – в условията на предизборна кампания, на работа на служебен кабинет и на липса на Народно събрание, което да защити българските граждани в качеството на потребители, буди огромна тревога у нас като депутати, като народни представители и затова парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ поиска това изслушване. Кое е притеснително? В досегашната си работа КЕВР не даде ясен знак, че е в състояние да осигурява баланс между интересите на енергийните дружествата и на българските потребители. Не го показа и доказателствата са в сметките за парно – ще взема само потребителите на Столичната топлофикация през последната една година. Въпреки официално обявеното драстично намаляване на цената на природния газ при това със задна дата и очакването на хората да бъдат компенсирани, включително с връщане на надвзети суми, реално исторически най-високите сметки за парно бяха именно през месец март миналата година, когато на 3 март обяви намаляване на цената на природния газ – тогава гражданите, потребителите на топло в София получиха най-високите си сметки. КЕВР прие Наредба за определяне цената на парното, в която записа, че то се определя веднъж годишно, тоест решението, което сега ще се вземе

от парите, които потребителите на парно в София са платили на Столичната топлофикация, тоест не е безлихвено кредитиране. Потребителите в София, гражданите на София са спонсорирали Столичната топлофикация с 25 млн. лв.

Благодаря Ви, госпожо Манолова. Давам думата на председателя на Комисията да информира Народното събрание по въпросите – предмет на изслушването. Заповядайте, господин Иванов, ИВАН ИВАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно нормативните правомощия, които ѝ са дадени, извършва регулаторна дейност в няколко ключови за страната Това са секторите: електроенергетика, топлоенергетика, природен газ и ВиК услуги, като в четирите сектора се осъществяват редица регулаторни дейности, но тази, която е особено важна и се наблюдава от цялото общество, е определянето, а в определени случаи утвърждаване на цената на енергоносителите, цената на природния газ, цената на ВиК услугите. По този повод искам да отбележа, че всяка година Комисията по един напълно отговорен начин, след като събере всичките заявления за дружествата, които работят във всеки един от тези сектори, тези заявления подлежат на щателен анализ – критичен, от страна на експертите в Комисията и в края на месец май Комисията провежда заседание, на което приема доклада, свързан с цените. Всъщност приемат се четири доклада по различните сектори и оттам нататък през целия месец юни се провеждат публични заседания. Първото от тях – това са откритите заседания, които се провеждат с участието на всички заявители, било по отношение на цената на електроенергия, на топлинна енергия, на природен газ, или на ВиК услуги. Второто заседание, което се провежда, е отново заседание на самата Комисия, която излиза с Проект на решение. След него се провежда и така нареченото обществено обсъждане, на което всяко заинтересовано лице най-вече, може да участва и дори да не участва, в 14-дневен срок може да представи своето становище по отношение на докладите. Накрая и това вече е фиксирано твърдо на 1 юли всяка година, в това число и 1 юли 2021 г., Комисията излиза със своите решения. По отношение на това защо именно по този начин в края на месец май се провеждат тези заседания – това е практика, която е утвърдена и която е свързана с необходимостта от 1 юли, да започне да тече годината със съответна годишна цена. Миналата година заседанието беше проведено на 29 май, по миналата на 28. На една от тези дати ще се проведе заседанието и тази година. Относно тревогите, които изказа госпожа Манолова по повод направените заявления от енергийните искам да отбележа, че всяка година енергийните дружества предлагат изключително големи повишения, някой от тях наистина твърде странни, но Комисията за енергийно и водно регулиране приема тези заявления единствено като информационна база, върху която те се произнасят – нашите представители в работните групи, а след това и самата Комисия по един напълно напълно отговорен, критичен начин и защитават обществените интереси, че без да фалират съответните дружества да бъдат защитени интересите на българските потребители. За да бъда убедителен, искам да отбележа, че миналата година средното повишение, което топлофикациите в страната поискаха за повишаване цената на топлинната енергия, беше 41%. Средното повишение на цената на електрическата енергия, произведена по високо ефективен начин беше 25%. Комисията отхвърли всички тези искания на топлофикационните дружества поради това, че тогава беше направена и промяната в Договора между „Газпром Експорт“ и „Булгаргаз“, дори имаше намаление на тези цени, но дори да нямаше тази корекция, имайте предвид, че цената, която бяхме определи, беше само повишение с 3%. По същия начин ще действа Комисията и сега при новото разглеждане. Ние сме предупредили дружествата по никакъв начин начин разходи, които те са декларирали и които ние считаме, че не са необходими, няма да бъдат признавани. Българските граждани могат да бъдат спокойни, че във всеки един от тези сектори интересите им ще бъдат защитени. Отговорно заявявам, че Комисията няма да позволи рязко, скокообразно повишаване на цената на природния газ на всичките тези енергоносители, които изброих. Има нещо, което наистина звучи убедително. През изминалите шест години инфлацията в страната е равна на 9% и всеки може да я изчисли чрез калкулатора на С решенията на Комисията, които също са публични на сайта на КЕВР, можете да видите, че повишението на цената на електрическата енергия е също точно 9%, което означава, че Комисията за енергийно и водно регулиране по никакъв начин не разглежда цените като някакъв проинфлационен фактор. Напротив, стреми се да се съобрази, от една страна, с интересите на потребителите, от друга страна, с необходимостта да запазят своята конкурентоспособност и съответните енергийни дружества. Що се касае до това, че през изминалата година цената на природния газ, която е плащана от българските потребители на топлофикационните дружества, е била в продължение на осем месеца по-висока от реалната цена, по която е купуван природният газ и силното настояване тази цена да бъда намалена, ще отбележа. Първо, че в последните два месеца – нещо, което Комисията беше предвидила цената на природния газ на международните пазари се увеличи с 38%. Питам: кой ще ги плати тези 38%, ако ние бяхме намалили цената на природния газ преди това? цената на топлинната енергия освен цената на природния газ друг много важен ценообразуващ елемент – това е цената на въглеродните емисии, които се търгуват на Европейската платформа. Тези емисии при заложена от Комисията цена – 22 евро на тон, емисии за годината, която изтича на 30 юни се повишиха на 48 – 49 и може би ще стигнат 50 евро на тон емисии. Това трябва да бъде отчетено също така в определяне на цената на топлинната енергия. Съвкупността може да покаже обратно, че топлофикациите са платили повече, отколкото е било необходимо. Ако обаче изчисленията, които в момента се провеждат, покажат, че действително топлофикациите са реализирали надвзет приход Комисията има механизъм и ще го приложи незабавно, след като има надвзет приход, той ще бъде отчетен в намаляване на цената за следващия годишен ценови период.

всяко едно от ВиК дружествата изработва и представя в Комисията свой бизнес план – петгодишен. Първите бизнес планове започнаха да се изпълняват от 1 януари 2017 г. и ще завършат на 31 декември 2021 г. От 1 януари 2022 г. ще влязат в сила следващите бизнес планове. Отново съгласно нормативните изисквания шест месеца преди изтичането на бизнес плана трябва да се представят новите бизнес планове. Това означава, че всяко едно от дружествата трябва да представи бизнес плановете си до 30 юни. Не мога да коментирам нещо, което до момента въобще не ни е представено. Единствено, мога да отбележа, че Комисията има задължение, и тя излезе с решение, то е указание по прилагане на двете наредби на Министерския съвет, свързани с регулиране цената на водата и регулиране качеството на водата. Тези наши указания са необходими за дружествата да разработят своите бизнес планове. В момента се работят решенията по разделянето на ВиК операторите на групи и, разбира се, определянето на тяхната норма на възвръщаемост. Ако ми позволите, ще повторя – това, което съобщих за сектор „Електроенергетика и топлоенергетика“, в пълна сила важи и за сектор сектор „ВиК“. Още повече че бизнес плановете, преди да ни бъдат представени, трябва да получат одобрението на публичните собственици на ВиК дружествата, а това е Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Българският ВиК холдинг“, което ще даде и по-голяма тежест на плановете, които ще ни бъдат представени. Благодаря Ви и очаквам Вашите въпроси. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов. Всяка парламентарна група има право на по два въпроса. Започваме с първия кръг въпроси. От ГЕРБ-СДС има ли въпроси? Няма въпроси. От „Има такъв народ“ – заповядайте, господин Хиновски.

Темата с енергетиката е една от най-острите в нашето общество. Всички плащаме сметки – немалки, особено в последните години сме свидетели на осцилации на цените на парното и на електроенергията. Темата е поне за много високо добивен популизъм, но аз като енергетик, а не като политик, ще взема отношение, защото КЕВР е един от стожерите за защита именно на потребителите. Всички ние имаме към тяхната работа известни критики, но вижте, тази Комисия е доказала с времето си това, че тя намира точния разрез между интереси – забележете, нашите като потребители и тези на бизнеса, защото, ако нашите енергийни дружествата не съхранят тяхната конкурентоспособност, тяхната ликвидност, ние не само че ще плащаме скъп ток, а няма да има такъв и няма да има парно. Най лесно се критикуват сметките. Аз искам да споделя една тревога, която витае в обществото на енергетиците – това, че в момента се намираме в една изключително негативна тенденция за цени на газ, електроенергия и свързания с това български стандарт на живот. Тридесет и осем процента ръст в цената на природния газ от Нова година?! Очакват се най-малко 20% до края на тази година. всички западни електроенергийни борси цените на фючърсните сделки за електроенергия са над 20%. Това неминуемо ще се отрази и върху нашите стандарти. Имам един-единствен въпрос към господин Иванов. България от първи юни трябва да планира обединение на борсите на Румъния, Гърция и България.

най-напред Ви благодаря за оценката, която давате на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране. Не зная дали до края на този дебат ще кажа в какво състояние Комисията завари българската енергетика в 2015 г., когато Националната електрическа компания беше в практическо състояние на технически фалит поради това, че в един предишен състав на Комисията, и не само той, разбира се, бяха взели популистки решения, които действително изискваха след това в продължение на цяла година Министерството на енергетиката, Комисията по енергетика в Народното събрание и Комисията за енергийно и водно регулиране да положат огромни усилия, за да могат да възстановят финансовото състояние на българската енергетика към началото на 2016 г. Популизмът в енергетиката е изключително вреден не само за енергетиката, а за цялото стопанство. Относно въпроса, който ми поставяте, уви всички преговори, които бяха водени, още повече че ние бяхме активна страна да се присъединим към Европейския пазар на електроенергия, не ни позволяват да искаме промяна на датите. Тази промяна може да настъпи, ако страните, от които зависи сключването на споразумението, не са в състояние да изпълнят изискванията, които се предявяват към тях. Ситуацията е следната: месец май България ще се присъедини към Европейския пазар на сегмента „Ден напред“ през Гърция, Италия и оттам към целия Европейски пазар. През септември се очаква чрез Румъния ние да се присъединим към Европейския пазар в северна и западна посока. Голямото предимство на присъединяването на България към Европейския пазар е, първо, защото ще се премахнат силните флуктуации в цената на Българската независима енергийна борса. Изискването на Европейския съюз при това присъединяване е разликата в цената между две съседни борси да бъде не повече от две евро. И второ, ще бъде достатъчно увеличен капацитетът, който впрочем България има, за преодоляване на всякакви кризисни ситуации в една страна. Тоест, не да се разчита на студен резерв, а да може веднага съседните страни – което се изисква и от Европейския регламент, да подпомогнат съответната страна, която е в бедствено положение. Благодаря Ви, мисля, че отговорих.

така си мисля, а мисля, че и потребителите, и ВиК операторите си мислят същото. До 30 юни всички ВиК оператори трябва да предадат своите бизнес планове в Комисията за енергийно и водно регулиране. Първата част на въпроса ми е такава: ще успее ли Комисията за енергийно и водно регулиране да разгледа, да одобри тези бизнес планове в най-кратък срок? Срок за одобрение няма, но все пак тук експертизата и гъвкавостта на Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да бъде на високо ниво, за да може това всичко да бъде свършено по най-бързия начин. Защото тези бизнес планове ще начертаят развитието на всички ВиК оператори в следващия регулаторен период, а това са инвестиции, това е възвръщаемост, това е изключително важно за тази услуга, която се предоставя на всички български граждани и оттам зависят цените на услугата, които ще плащат българският потребител. Но тук искам да вмъкна още нещо, господин Иванов.

В началото, когато започна да се работи този закон – господин Нанков мисля, че беше министър, имаше търсене на политически консенсус, имаше диалог, имаше обмяна на мнения. Но мъчението започна, когато господин Нанков се оттегли и този закон май отиде в кръглото кошче на госпожа Аврамова ли, не знам къде.

разделянето на регулатора, който би изпаднал в зависимост от принципала на дружествата и би работил за удобство на дружествата. И най-важно, не решаваше, както казах, социалната поносимост, защото там разговорите бяха, че ще се даде възможност за две тарифи – на бедния държавата да му поеме разходите в размер, който е необходим за съществуването на човешкия индивид,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! По отношение на първата част на въпроса на господин Манол Генов считам, че след като Комисията е изработила необходимите документи и е взела съответните решения, най-важни от които са указанията, които са дадени на ВиК дружествата, те могат да подготвят и да депозират в Комисията бизнес плановете си до 30 юни. Искам да отбележа, че не трябва да се прави паралел между сроковете и начина, по който бяха представени бизнес плановете през първия период – 2017 – 2021 г., с този, който предстои, защото вече има натрупан опит от всеки един от ВиК операторите и считам, че те ще се справят. Много важно е обаче бизнес плановете да бъдат представени в пълно съответствие с изискванията за тяхното изработване. Ако това бъде направено, Комисията ще изпълни на 100% своя ангажимент за разглеждане и произнасяне по бизнес плановете. Що се касае до новия Закон – казвам нов, но той всъщност със самото Народно събрание излиза от правния свят, защото законите трябва да се работят в следващото Народно събрание, независимо какви са те, искам да отбележа, че Комисията за енергийно и водно регулиране отчиташе всички плюсове и минуси в този нов закон и представи своето критично становище към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Не се стигна обаче до фаза, при която обсъждането на това становище да бъде взето предвид. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов. От парламентарната група на ДПС има ли желаещи за въпрос? Господин Аталай, заповядайте.

благодаря за възможността да изслушаме Комисията по енергийно и водно регулиране днес на това заседание, но загрижеността, която се проявява от вносителите, според мен е пак от гледна точка на популизма. популизма. Ако се интересуваха от всичко това, което се случва с КЕВР, те би трябвало да са присъствали на няколко открити заседания, на публичните заседания. От тези публични заседания поне няколко въпроса да бяха задали днес: на кое КЕВР не е отговорила, на кои техни изисквания според закона те са погазили закона. Имайки предвид всичко това, днес няма да се впускам толкова дълбоко в цялостната дейност на Комисията по енергийно и водно регулиране. Ще взема отношение в рамките на тези пет минути за цялостното ценообразуване и начина ѝ на действие от производителя до потребителя – и ценообразуването, и възможността, която е дадена на КЕВР, да се намесва между производителите и потребителите. Все пак, за да изпълним двете минути, в които би трябвало да зададем въпрос към колегите, аз ще задам следния въпрос: кои са най-важните ценообразуващи фактори и какво е влиянието им върху решенията на КЕВР, господин Иванов? Още веднъж се изразявам за почтената работа на Комисията по енергийно и водно регулиране през тези четири и как устояхте на натиска на политиците дотук да не създадете такива пунктуации в ценообразуването, но след това ще Ви обясня още колко грешки имате. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Аталай. Заповядайте, господин Иванов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Аталай, ще започна с това, с което Вие завършихте как Комисията отстоя независимостта на своите решения – просто като отказваше да се съобразява с мнения, които са изказани от политици, от бизнесмени и от други неправителствени организации и преди всичко, като се придържаше стриктно към изискванията на закона и на подзаконовата нормативна уредба. В потвърждение на това, което Ви казвам, ще Ви съобщя, че през изминалите вече шест години многократно нашите годишни ценови решения бяха атакувани от тогавашния Омбудсман на Република България. Той изпращаше до прокуратурата своите възражения, прокуратурата след преглед на цялата документация приключваше преписката, без да образува каквото и да е производство по отношение на Комисията, заявявайки, че Комисията действително е изпълнила всички законови и подзаконови изисквания при определянето на съответните цени. По отношение на важните фактори, които особено ще бъдат отчитани

особено голямо значение ще има цената на въглеродните емисии на Европейската платформа за търговия на емисии. Както вече казах, от 22 евро прогнозна цена на завършващи едногодишни цени в период

на електроенергията, произвеждана от въглищните централи, защото, ако тази тенденция се задържи, това ще означава, че цената, която трябва да се плати за емисии, ще бъде по-висока от производствената цена на съответното енергийно дружество за един мегаватчас произведена енергия. На второ място, това е цената на природния газ. Поради това, че България, Европа и светът постепенно навлизат в режим на възстановяване, съответно търсенето на енергийни суровини, в това число на природен газ, рязко се повиши. повишава, повишават се и цените. Цената на природния газ действително с 20 – 30% и нагоре продължава да расте спрямо цените, които имаше само допреди няколко месеца. Трето, това е прогнозната цена на електроенергията, която Комисията определя въз основа на анализ на всичките фючърсни сделки, които се осъществяват на съседните и на европейските борси, за да може най-точно да определи прогнозната цена за следващите 12 месеца. Уви, там също се наблюдава повишение. И последното, което не зависи по никакъв начин нито от Комисията, нито, разбира се, и от Народното събрание, е съотношението долар – евро и оттам долар – лев, защото Вие знаете, че енергийните ресурси, имам предвид преди всичко природния газ, се определят в долари. Тази промяна на съотношението влияе също като важен външен ценообразуващ фактор. Благодаря Ви.

Всички ние сме изключително загрижени за състоянието на енергийния сектор. Разбира се, КЕВР може би носи най-малко вина за това, по-скоро търся вината в изпълнителната и в законодателната Все пак няколко конкретни въпроса, тъй като нямам кой знае колко време. По отношение на цените на природния газ за предишния период стана ясно, че те са били с една идея по-високи – прогнозираните цени от пазарните, с изключение на последните два месеца. По наша информация някои от частните топлофикации обаче са купували газ през посредници на цени, значително по високи от пазарните през последните 12 месеца – на цени, близки до тези, определени от Регулатора, които се оказаха по-високи. Следите ли на какви цени се купува газ от частните топлофикации топлофикации и дали разходите им са по-високи от пазарните и при това положение хем потребителите ще плащат по-скъпо, хем топлофикациите няма да имат достатъчно пари за инвестиции? Това доколко е проблем и как може да се компенсира? Какво се случва с „ТЕЦ Марица изток 2“? Заради ръста на цените на въглеродните емисии, който няколко пъти споменахте, сега е 48 – 49 евро, възможно е да стане и 75 до края на годината, специалисти казват, че вероятно държавният ТЕЦ ще загуби поне половин милиард лева през 2021 г. Някои ТЕЦ-ове, като например „Брикел“ и „Бобов дол“, официално са намалили разходите си за въглеродни емисии на тон въглища. Как се получава това? Осъществява ли се контрол върху въглеродните емисии, които се отделят в атмосферата от ТЕЦ-овете? Теоретично, възможно ли е на тон въглища да да изразходваш с десетки проценти по-малко въглеродни емисии, отколкото през предишната година? Как ще функционира енергетиката на пазарен принцип, като нямаме законова рамка за механизъм за капацитет? Такава не беше приета от Четиридесет и четвъртото народно събрание, което аз го отчитам за голям проблем. Точно така, Законопроектът на господин Аталай. Какви са Ви очакванията от законодателите в следващото Народно събрание? Ще продължаваме ли да изливаме десетки милиони левове в неефективен студен резерв? Ще признаете ли тази година разходите на ЕРП-тата за енергийна ефективност, каквито няколко години поред не бяха признавани? Това може да окаже много сериозно влияние на крайната цена на електроенергията – може би с 10 и повече процента. И само да довърша. Въобще наслагванията са толкова сериозни – милиарди задължения, наближават падежите на облигации на „Български енергиен холдинг“, високите цени на въглеродните емисии, липса на пазарен механизъм за капацитет. Как ще удържите задаващата се енергийна бомба от 1 юли и след това? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Панев. Заповядайте, господин Иванов.

въпросите Ви, разбира се, са изключително важни. Аз все пак ще се спра още веднъж, след като в отговор на изказването на госпожа Манолова казах накратко. Комисията за енергийно и водно регулиране миналата година за целия годишен регулаторен период 2020 – 2021 г. определи прогнозна цена на природния газ, по която потребителите ще заплащат топлинната енергия на топлофикационните дружества. Това беше направено, за да се работи в полза на потребителите, а не периодично – в най-лошия случай ежемесечно, в други случаи тримесечно, да се сменя цената. Да не говоря, че самите топлофикационни дружества все още нямат възможност в кратък срок от един ден или два дни максимум да отчетат всичките топломери. Ефектът от това наше действие пролича именно сега, защото ние имахме от холандския хъб ТТF как ще се движи цената на природния газ и фактически, определяйки средна годишна прогнозна цена от 30,50 лв. за мегаватчас, позволихме в продължение на осем месеца цената, която природният газ беше купуван от топлофикационните дружества, да бъде по-ниска от тази прогнозна цена, но в последните два месеца, сигурно и в следващия след това, цената рязко се повиши, както вече казах, с над 30%. Това би било съсипващо за потребителите, ако, следвайки цената на природния газ, изведнъж им се каже, че трябва с 30% да се повиши тяхната топлинна енергия. Това би предизвикало и социален взрив. Относно това, което Вие казахте за горивото, свързано с „Брикел“, и не само, отговорността тук е на Министерството на околната среда и водите, които отговарят за качеството на горивото и определянето и сертифицирането на горивото, което се използва от топлофикационните дружества. По отношение на това, че от 1 юли се задава тежка година за енергетиката. Първо, уверявам Ви, че всяка година е тежка за българската енергетика, защото ние сме длъжни да минем през дълбоките води на прехода от централизирано пазарно стопанство с фиксирани, регулирани цени към свободни цени на енергоносителите. Но, господин Панев, би трябвало да отчетете, че през тези шест години, когато отидоха на свободния пазар всички стопански потребители – срокът им изтича и всички те трябва да са на свободния пазар, направили сме график и за битовите потребители до 2025 г., не се получиха сътресенията на цените, които някои анализатори предвиждаха, че ще скочат 50%, 30% и така нататък. Нищо подобно! Ние действително запазихме стабилността на цените, оттам стабилността на сектора и защитихме интереса на потребителите. Благодаря Ви.

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Иванов, кратък въпрос. Как Комисията предвиди през годините увеличението на цената на въглеродните емисии и можеше ли тя да бъде хеджирана по някакъв начин? Сам казахте, че вече е прекалено висока. И втори въпрос в допълнение: ще се закупят ли фючърси с опция да гарантират все пак размер на бъдеща цена, която Вие очаквате? Благодаря. ПРЕСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Колев. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Гаджев, фючърсните сделки, които следим ежедневно, естествено не могат да фиксират цената, която предстои да бъде определена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Те обаче дават ясна индикация за тенденциите в движението на цените на големите европейски борси, респективно можем да се ориентираме какво ще се случи в следващите 12 месеца. Разбира се, пандемията и рязкото свиване на потреблението на някои енергоносители нарушиха за самите тези борси достоверността на техните предвиждания. Все пак ще отбележа, че тенденцията, колкото и да не ни харесва поради европейската политика, свързана със Зелената сделка и постепенно намаляване и изключване на въглищата като енергиен носител, респективно от там и на въглищните централи, вместо административни мерки се приема линията на повишаване на цената на емисиите на въглероден диоксид и по този начин увеличаване на цената на енергията от въглищните централи до нива, които ги правят неконкурентоспособни. Държавата има възможност законно да подпомогне въглищните централи до 1 юли 2025 г. чрез така наречения механизъм за капацитет, но за да се включим в механизма за капацитет, е необходимо да има ясен план за либерализация, прекратяване на договори за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия, каквито са договорите с двете американски централи, и тогава можем да се възползваме, преди всичко заради тежкото състояние на „ТЕЦ Марица изток 2“. Но буквално още сега трябва да се направи стратегията за преминаване, трансформация на нашите въглищни централи към друг вид гориво, което едновременно да изисква запазване на работните места в други подобни дейности в региона и в същото време постигане на енергийни показатели, които да ни позволят да имаме напълно задоволяване с енергия на потребностите на страната. Благодаря Ви. ПРЕСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов. Преминаваме към задаването на вторите въпроси. От парламентарната група на ГЕРБ-СДС? Нямате въпроси. От парламентарната група на „Има такъв народ“? Заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов и колеги от КЕВР! Преди да си задам въпроса, искам първо да изразя мнението си. Прочетох много внимателно указанията Ви от сайта, който сте изложили за бизнес плановете на ВиК операторите. Запознах се много добре с всички изказвания и дискусии, включително и презентацията на Явор Димитров в Русе, където ВиК операторите са обсъждали Вашите указания. По тяхно мнение указанията търпят редица поправки, допълнения и доуточнения, поради тази причина

но също така и данните – за да се стигне до цената на водата, трябва да имаме голям обем от реална информация. Базовата година е 2020 г. Периодът за някои от показателите е 2018 – 2020 г. Знаете и от публична информация, че на много места водните количества не се мерят точно. Това се установи и от водната криза в Перник, това се установи и в Бургас. Ще Ви припомня – в края на 2019 г. в сайта на МОСВ министър Емил Димитров обяви, че има разлика между водните количества, които отчита ВЕЦ-ът, взети от язовир „Камчия“, и това, което минава през станцията. Тоест ние все още не знаем какви водни количества се теглят от повърхностни води, от подземни води, да не говорим, че няма монтирани водомери навсякъде.

който касае много граждани в нашата страна, е: защо гражданите с некачествена питейна вода плащат цена за питейна вода? Имам предвид 300 малки водоснабдителни системи с наднормено съдържание на нитрати, да не говорим за Брестовица, където 30

аз ще започна най-напред с отговора на въпроса, както го формулирахте в края на Вашето изказване. Този въпрос не е към Комисията за енергийно и водно регулиране, той е към регионалните инспекции, които именно трябва да дават разрешение или респективно забрана за ползване на определена вода след направени лабораторни биохимични изследвания. Комисията нито законово, нито фактически разполага с възможности да се занимава и с такава дейност. По отношение на Вашето недоверие, че ще бъдат спазени сроковете. Аз считам, че могат да бъдат спазени, и ще Ви кажа защо. Защото указанията, които сме дали, практически показват на ВиК операторите, че те могат да разработят своите планове по начина, по който бяха разработени плановете за предишния регулаторен петгодишен период. Няма нищо съществено ново, което да ги затрудни, но просто те трябва да го направят и респективно да спазят срока, като след това пък ние поемаме ангажимента да спазим срока за произнасянето по всеки един от бизнес плановете. По отношение на Вашето заявление, че на много места няма водомери – или не са работещи, или не са подходящи. Единият от показателите, по които Комисията за енергийно и водно регулиране прави проверка, а тази проверка се прави след третата година на регулаторния период и след това още веднъж за последните две години – и се извършва по показателите за ефективност, единият от тези показатели за ефективност е именно водомерното стопанство и неговото състояние. Това влияе респективно върху оценката на цялото ВиК дружество, а оттам и на цената на ВиК услугата. Разбира се, другите показатели за ефективност – това е свързано с налягането, с поддържането и рехабилитацията на съответната ВиК мрежа. Има и още един показател – събираемост, който с новия петгодишен период на бизнес плановете ще бъде заменен със загуби на водата. Убеден съм, че ако ВиК операторите действително работят сериозно и бъдат в добра комуникация с Комисията за енергийно и водно регулиране, защото ние винаги сме казвали, че по всеки въпрос, по който имат затруднение, могат да се обръщат към нас

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Госпожо Председател и колеги, може би забелязвате, че повечето справедливи въпроси на нашите колеги, зададени дотук, се отнасят към българското правителство и дейността му и едва ли КЕВР могат да отговорят тотално и на сто процента на всички въпроси. В моя въпрос към КЕВР няма да се разгранича от този контекст, тъй като в условията на обвързана компетентност е доста трудно да разграничиш докъде стига ангажиментът на едно правителство, къде отива независимият орган и какво правим ние в Народното събрание. Моят въпрос към КЕВР е продиктуван фактически от бездействието на българското правителство в периода 2018 – 2019 г. и какво отношение те ще вземат оттук нататък по отношение на определянето на цените на природен газ във връзка с решението от средата на 2018 г. на Европейската комисия в частта „Антитръстови въпроси“ по отношение на господстващото положение на „Газпром“ по отношение на свободен пренос и конкурентни цени при доставката на газ, в което по думите на комисар Маргрете Вестагер тогава казва, че пет държави са застрашени и вероятно биха могли да бъдат обект на по-високи цени на доставка от страна на „Газпром“. Това са Литва, Латвия, Естония, България и Полша. На тази основа и на базата на Регламент 1/2003, по-точно чл. 9 на този регламент, решението по антитръстови въпроси става правнообвързващо за Европейската комисия и респективно за договорите на „Газпром“ и то цели единствено и само свободен пренос и конкурентни цени. Въпросът е дълъг – аз няма да влизам в детайли, освен да се премахнат ограниченията върху свободното транзитиране на газ, задължението към и от държави, които не са системно свързани с държави от Европейския съюз. Основният смисъл и това, което искам да Ви попитам, е, всяка държава по дългосрочните договори може и има право да заяви пред „Газпром“ редукция на цените, базирайки се на така наречената средноевропейска платформа TTF в две държави – Холандия и Германия.

Какво отношение ще вземе КЕВР към този въпрос в условията на обвързана компетентност, като се има предвид, че антитръстовото решение на Европейската комисия казва, че на всеки две години плюс бонус от пет години може всяка държава членка или клиент да преизчислява тази цена? Това е в полза на нашите потребители, това е в контекста на намаляването на цените и Вие като Комисия ще го вземете ли предвид при формирането на цените на природния газ? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Костадинов. Заповядайте, господин Иванов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Костадинов, Вие поставихте въпрос, който реално има не само български, но европейски измерения. В продължение на доста години монополният доставчик на природен газ за България, а това е „Газпром Експорт“, действително е продавал природен газ за страната ни на завишени цени. Доказателство за това е, че след решението на Европейската комисия в защита на осем страни – членки от Европейския съюз, които са били именно обект на по-високи цени на доставения от „Газпром“ природен газ, бяха проведени преговори с „Газпром“ и резултат от тези преговори и промяната, която беше направена в договора между „Газпром Експорт“ и „Булгаргаз“. „Газпром Експорт“ възстанови чрез посредничеството на „Булгаргаз“ и последващите по веригата дружества до българските крайни потребители 202 млн. лв. И това са само надвзетите приходи от „Газпром Експорт“ в продължение на осем месеца. Сами можем да си отговор на въпроса: колко са надвзетите приходи за по-дългия период, който Вие споменахте – година и половина? По отношение на Комисията. Ние не сме участници в преговорите, които се водят с външните доставчици. По съвсем разбираем начин ние сме регулатор. В същото време, тъй като при нас идва точната информация за цените, по които се доставя природен газ за България, и информация, която не мога да я разпространя, защото представлява чувствителна търговска тайна и е чувствителна информация, но, разбира се, сте прав, че на базата на подобна съпоставка с някои други доставчици би трябвало „Булгаргаз“ и съответно Министерството на енергетиката, защото без него не би могло и да се случи, да поискат и започнат нови преговори с „Газпром“. Доколкото си спомням, срокът за първото започване на преговори беше две години, след това беше срок не по-дълъг от пет години. Мисля, че петте години от началото на целия този процес изтекат в края на следващата година. Самата подготовка на преговорите, с оглед да бъдат добри резултатите за България, в този период може да бъде използвана. Считам, както казахте, господин Костадинов, че има възможност за по-добри условия за доставка на природен газ за страната, но това зависи от преговорите, които трябва да проведат тези организации и институции,

спазването на принципа за осигуряване на социална поносимост на ВиК услугата винаги е било приоритет, когато става дума за ВиК сектора. Противопоставихме се остро на опитите този принцип да бъде неглижиран още през 2012 г. при изготвянето от страна на МОСВ на Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор. Противопоставихме се остро и през 2017 г., когато МРРБ ни представи за обсъждане Стратегия за финансиране на ВиК сектора. Ако трябва необходимите инвестиции да се съберат от гражданите през цената на водната услуга, това би довело до повишаването ѝ с над 15 – 20%. Подобно увеличение би надхвърлило всякакви прагове на социалната поносимост и би превърнало ползването на вода в лукс, а не в основно право. Към момента в някои региони цените са близо до прага на социалната поносимост на ВиК услугите. Бих искал да посоча, че след три години от общо петгодишния период на плановете КЕВР установява, че има системно неизпълнение на инвестиционните програми, заложени в бизнес плановете, в резултат на което намалява цените на услугите на 16 ВиК дружества, но гражданите са платили сумата, средствата са събрани, инвестиции не са направени и не са довели до съответния резултат. Следващият аспект, на който бих искал да обърна внимание и каква е Вашата позиция, е намаляването на загубите с вода. За съжаление, България не е най-богатата страна на водни ресурси, а загубите на вода във водоснабдителните системи са над 60%, а имаме и ВиК оператори, които работят при 80% загуби. Считам, че добре е цената на водната услуга да бъде обвързана, за да имат мотивация съответните ВиК оператори и дружества да обвържат

За съжаление, в най-бедната държава в Европейския съюз цената на водната услуга е на ръба и на границата на социалната поносимост – нещо, което ние не споделяме, както вече казах, от ДПС. Съвсем накратко въпросите ми. Какво мисли КЕВР по въпроса за вече събраните средства от гражданите в предходните три години от ВиК операторите, които не са изпълнили бизнес плановете си, и какви действия ще предприеме в тази посока? Защо общите загуби на вода във ВиК системите не е показател, чието изпълнение се отчита при оценка на изпълнението на единните показатели за ефективност, които определят промяната в цената на ВиК услугата; ще предприеме ли КЕВР

въпросите безспорно са важни. Аз съвсем накратко ще маркирам това, което искам да дам като отговор от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране. на социалната поносимост – това е показател, който ние изчисляваме въз основа на данните, които идват при нас от Националния статистически институт. Това не е продукт, който Комисията разработва, а прилага правилата такива, каквито са в Националния това, че се получи съществено повишаване на цената на водата в определени области, някой път в определени общини, се дължи на обстоятелството, че със Закона беше въведена единна цена на водата, което ощети ощети потребителите, които дотогава ползваха вода, добивана по гравитачен път, докато другите ползваха помпажна Това, естествено, особено когато не е добре обяснено на потребителите, предизвика тяхното силно недоволство. По отношение на това какви мерки Комисията предприема към тези ВиК дружества, които не са изпълнили заложените инвестиционни програми, респективно заложените инвестиционни разходи, които са калкулирани в цената на водата, това вече ние го направихме. След първата и втората година на дружествата се дават препоръки какво да постигнат с оглед да изчистят, така да се каже, тази материя. След третата година това, което направихме, беше изпълнен пълен анализ на инвестиционните разходи на дружествата и тези, които не бяха използвали предоставените им средства точно за инвестиционни разходи, а обясняваха в Комисията, че са ги използвали за повишаване на заплати или за оперативни разходи, всички те бяха санкционирани. Това са 17 ВиК оператора, като принципът, защитаващ потребителя – надвзетите пари от потребителите чрез обещанието за направа на инвестиционни разходи не е изпълнено,

полза и в подкрепа на потребителите. И накрая това, което е важно, искам да отбележа, че с новия 5-годишен цикъл на бизнес планове ние въвеждаме именно като един от ключовите елементи и показател за ефективност загубите на вода. По такъв начин трябва да бъдат мотивирани и стимулирани дружествата да направят необходимото за намаляване на загубите на вода, които са или от кражби, или от общото състояние на тяхната ВиК инфраструктура. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов. От парламентарната група на „Демократична България“ – заповядайте, господин Димитров. Уважаема госпожо Председател, колеги! Уважаеми господин Иванов, основната тема днес е: може ли цената на газа и цената на парното да бъдат по-ниски? Отговорът е ясен: могат да бъдат по-ниски. Тогава идва логичният въпрос: защо за 12 години не беше направен интерконекторът с Гърция, за 12 години не беше построен! За сравнение Балканският, Турският или Руският поток, както там се нарича, заеми 3,3 млрд. лв. и го построиха за една година. За една година построиха проект, който не ни трябва, а този, който би довел до по-ниска цена на газа и до по-ниска цена на парното, 12 години не се случва! Много конкретният ми въпрос към Вас, господин Иванов, е следният: вярно ли е, че ако го имаше интерконекторът с Гърция, цената на газа би била поне с 20% по-ниска – поне с 20% по-ниска, а цената на парното би била поне с 14 – 15% по-ниска в България? Това трябва да се чуе от хората, защото това е целта на дебата, това са истинските въпроси. Другото са общи приказки. Казаха от тази трибуна как трябвало да има нови преговори с „Газпром“. Само че ако ние не сме изградили алтернатива, откъдето да купуваме, което е интерконекторът с Гърция за алтернативни количества с газ, тези преговори ще бъдат много по-сложни. има откъде да купуваме на много по-добра цена, много по-благоприятна цена, това ще позволи предоговарянето с основния доставчик. Всичко ще бъде възможно, така че днес е важно да си изясним този въпрос. Първо, неговата политическа част е как така за 12 години бе, колеги, не го построихте – примерно Вие от ГЕРБ, които три пъти имахте министър-председател по това време? Или тези от БСП, които също управляваха в този период? Никой от Вас не искаше да го построи. Но най-важното е: вярно ли е, че това би свалило цената на природния газ поне с 20% и на парното – поне с 15%? И ако умножим това по 10 години, вижте каква огромна сума са загубили българските потребители.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, госпожи и господа народни представители! Действително, след като от 6 до 22 януари 2009 г. по нареждане на президента Путин „Газпром“ спря доставките на природен газ за Европа, в това число и за България, ние претърпяхме сериозни загуби, които по оценката на тогавашния министър на икономиката господин Петър Димитров само за публичния сектор и за държавните дружества възлизаха на 500 млн. лв. Европейската комисия същата година взе решение и включи в Плана „Свързана Европа“ именно интерконектора „Комотини – Стара Загора“. Наистина е недопустимо този интерконектор да бъде забавен, особено в първите пет-шест години реално нищо не беше направено. Имаме надежда това да се случи до края на годината, но вероятно поради пресечения характер на язовир „Студен кладенец“ и река Марица, където ще бъде построен газопроводът от друга външна фирма, различна от основния строител, може би и този срок няма да бъде спазен. Търпи ли загуби България от това, че толкова бавно и мудно се реализира този интерконектор? Разбира се, че търпи. Аз не мога да се ангажирам с конкретни стойности, каквито спомена господин Мартин Димитров, защото през тези години има различно движение на цените. Освен това формулите, по които се определя цената на природния газ, доставен от „Газпром Експорт“ и доставеното от азербайджанската компания, са различни. Азербайджанската компания има за референтност само петролните продукти мазут и газьол и техните стойности в изминалите девет месеца, докато под натиска на Европейската комисия договорът с „Газпром Експорт“ на 70% е свързан с пазарите на природен газ – големите хъбове в Европа. С други думи, конкретиката не е най-важна, но важно е наистина това, което мога да потвърдя, че цената на природния газ, доставен от азербайджанската компания, е по-нисък. С други думи, ако имахме възможност значително по-рано да осъществим такива доставки през интерконектор „Комотини – Стара Загора“, това щеше да доведе до намаляване на цената на природния газ за България и оттам до всички последващи продукти, които се дължат на този енергоносител, в частност на топлинната енергия на публичното публичното топлоподаване. Това са топлофикациите в страната. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, госпожи и господа народни представители! Аз искам да се обърна към господин Иванов като председател на Комисията за енергийно и водно регулиране и да задам следния въпрос: две години гражданите на град Хасково плащаха питейна вода, а получаваха промишлена вода с показатели, които не отговаряха за питейна. Всички знаем за радиоактивното замърсяване на питейните води в град Хасково, където съдържанието на уран беше над 10 пъти, общата алфа активност прехвърляше 30 пъти. Въпреки всичко Комисията, освен че не обърна внимание да компенсира по някакъв начин гражданите на град Хасково, дори гласува бизнес план, в който увеличи цената на питейната вода в град Хасково. Друг е въпросът как управляващите решиха въпроса с качеството на питейните води на град Хасково. В световната практика практика качеството на питейните води се поддържа с изграждането на пречиствателни станции. В Хасково се изградиха дублиращи сондажи, с което се разреди съдържанието на уран и общата алфа активност с добавянето на вода от други източници. С това всъщност падна под нормите съдържанието на уран и общата алфа активност, което не е трайно решение, от една страна. От друга страна, не се взеха мерки за изграждането на пречиствателни станции. Затова моля Вие като председател да обясните: защо гражданите на град Хасково не бяха компенсирани и техните сметки не бяха преизчислени в бъдещи периоди? Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Ангелов. Заповядайте, господин Иванов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Тежката ситуация в град Хасково преди малко повече от две години беше обект дори на обществен дебат и, разбира се, предизвика тревогата на всички граждани в страната. Тук искам да кажа следното. След като беше констатирано това недопустимо качество на водата в град Хасково, Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпусна средства на община Хасково за цялостна подмяна на водопровода на отклонение на водомерни стопанства с цел да се изгради една нова инфраструктура, при положение че бъдат, разбира се, локализирани и направени действащи нови водоизточници, а не тези, които даваха това лошо качество на водата. След това РЗИ – Хасково, след обстоен анализ, който все пак продължи доста време, даде разрешение за използването на тази вода за питейни нужди. Едва след тези две предварителни фази Комисията за енергийно и водно регулиране се произнесе върху бизнес плана на ВиК – Хасково, в който бяха отчетени вече и разходите, които са направени за

от нормативните ни документи или в законите, касаещи нашата дейност, няма механизъм, който да позволява Комисията да компенсира потребителите – не само на ВиК услуги. Видяхте в Перник услуги на „Топлофикация“, в София услуги на „Топлофикация“ това може да бъде направено или директно от самото дружество, или гражданите трябва да потърсят своите права по съдебен ред. Това е, което и ние ги съветваме. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Иванов. Сега преминаваме към последната фаза, а именно изразяване на отношение към получените отговори. От парламентарната група на ГЕРБ-СДС – господин Добрев, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ние като група не задавахме въпроси, защото считаме, че мястото на тези въпроси е в парламентарните комисии. В миналия парламент имаше дори специална комисия, която да наблюдава дейността на Въпроси трябва да се задават внимателно и обективно, защото Комисията е независима и нарушаването на нейната независимост би могло да доведе до наказателни процедури и други неприятни последствия. Радвам се все пак, че имаше разум в залата и въпросите бяха обективни. Искам да взема отношение по няколко теми, всъщност по няколко от въпросите, които се зададоха. Единият въпрос беше свързан с цената на газа, което за мен бе неразбираемо, защото всъщност за последните 30 и цената на газа в България по дългосрочните ни договори, подписани с „Газпром“ е намалявана два пъти. Един път – в първия кабинет Борисов, с 22%, аз имах честта да бъда министър тогава. Втори път – в третия кабинет Борисов, с 40 и няколко процента. Тоест този договор е намаляван два пъти през последните 30 години – в първия и в третия кабинет Борисов, и то Ви казах с какви проценти. Към момента нашата цена е най-ниска в Европа. Това всеки един от Вас с елементарни компютърни познания може да го провери. На борсите в Европа цената е 22 – 23 – 24 евро на мегаватчас, в България е 19. И да се поиска в момента, в който нашата цена е най-ниска, подновяване на преговорите, водене на преговори за намаляване на цената, някак си не някак си не е логично и по-скоро не би дало никакви аргументи на българската страна в тези преговори при такива разлики. В обратната страна Газпром има основание да поиска предоговаряне, защото цената ни е ниска. По отношение на това защо 12 години се строи гръцката връзка? Господин Димитров праща… И аз не мога да разбера защо 12 години тази връзка не е построена. Според мен проблем е на мениджмънта на самата компания. Знаете, че това е отделна отделна компания, към която през годините и ние като управляващи сме изказвали множество критики за тази мудност в изграждането на гръцката връзка. Всички прогнози бяха до края на по-миналата година, след това до края на миналата година, сега са до края на тази година. Според мен и до края на следващата година пак няма да е готова тази връзка, казвам го тук, с голямо съжаление. По-голямата тема – някои от колегите го казаха, наистина е с цената на електроенергията, и то проблемът не е на енергетиката – толкова за енергетиката, защото това, което се случва, е, че енергетиката по един или по друг начин си покрива своите разходи. Цената на свободния пазар на електроенергия миналата година по това време беше 60 – 70 лв., сега е над 150 лв., и тази сметка я плаща бизнесът. Така че, ако ние трябва да сме загрижени за някой тук, това е, на първо място, бизнесът. Защо цената от 60 – 70 лв. стана 150 лв. през тази година? Ами, защото въпросните квоти за въглеродни емисии, които всяка една централа плаща, станаха от 20 евро – близо 50 евро. Начинът на ценообразуване на европейските въглищни централи, защото не само в България, а в цяла Европа има въглищни централи и те са голям дял в общия енергиен микс на производството на електроенергия в Европа, начинът на ценообразуване на тези централи е, че те трябва да си променят променливите разходи, а цената за въглеродните емисии е в компонентата „Променливи разходи“. И ако техните променливи разходи са 140 лв., те няма да продават под цена 140 лв. По отношение на ТЕЦ 2. Чух тук една прогноза, че ТЕЦ 2 ще завърши с 500 милиона загуба. Ами аз не бих се съгласил с тази прогноза, защото че ще е загуба, ще е загуба, но тя зависи от това колко работи този ТЕЦ. Ако той не работи, неговите разходи – заплати плюс издръжка, са около 70 – 80 милиона. Тоест, ако ТЕЦ 2 изобщо не работи, неговата загуба ще е 70 – 80 милиона. От друга страна, заради това, че себестойността на тази електроенергия е много по-скъпа, отколкото високата цена на електроенергията в момента на пазара, колкото повече работи този ТЕЦ, толкова по-голяма ще е неговата загуба. И тук основните въпроси, които ние трябва да дискутираме – може би в следващия парламент, и не толкова с регулатора, колкото ние като народни представители, е затова какво ще правим в променящата се световна среда на енергетиката. Ние нямаме чисто български проблем, нямаме нещо, което ние в България да сме сгрешили и затова ситуацията в нас да е по-тежка. Не – точно обратното. Енергетиката се променя в целия свят, въглищните централи и мините за добив на въглища ще изпитват все по-големи затруднения в целия свят и ние трябва да направим така, че допълнително да модернизираме нашата енергетика и да осигурим, ако е възможно, плавен преход. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Добрев. От парламентарната група на „Има такъв народ“ има ли желаещи? Госпожо Бърдарска, заповядайте.

Съжалявам, господин Иванов, но трябва малко да Ви опонирам. РЗИ мери действително, прави мониторинг за качеството на водата, но те не определят цената на водата. Когато има отклонение от Наредба № 9 по някой показател, те предупреждават водоползвателите, че водата не трябва да се пие, тоест тя вече не е с питейни качества и цената не трябва да бъде отговаряща на вода за питейно ползване. В такъв случай цената трябва да бъде за непречистена вода. Има селища, които са с многогодишни отклонения в качеството на водата – да не Ви ги споменавам. Фактически с радиоактивност не е само Хасково,

с тези европейски пари можеше от Пловдив до Хасково, Симеоновград и още други селища – Харманли, да се водоснабдят от Доспат – Въча с качествена вода, а не тази вода да напуска нашите граници, но това не се използва. Тук не е виновна КЕВР, защото инвестициите са големи, а това е липса на добро управление на водните ресурси в нашата страна, в резултат на които са водните кризи, и липса на добро управление на питейното водоснабдяване. Срам ме е, но ще Ви кажа: навсякъде в чужбина на международни конференции ме питат защо в България загубите на вода са едни от най-големите в Европейския съюз. Директивата за питейните води от миналата година – новата Директива от 16 декември 2020 г., за първи път в директива се цитират страни. И знаете ли кои са тези страни с най-големи загуби на вода? България, Румъния и Унгария, тъй като нямало инвестиции за намаляване на загубите. Ами вижте колко пари взехме по Оперативна програма „Околна среда“, по други – по ИСПА, по други програми, Кохезионни фондове, включая и публични средства, държавни средства се вложиха и с колко се намалиха загубите на вода? Направете сметка между бизнес плана преди и сега в бизнес плана какви нива са загубите. Аз мисля, първо, че преди да се пристъпи към този бизнес план, всички ВиК-а вероятно ще направят какъв е процентът на изпълняемостта на предишния бизнес план. Залагат се инвестиции, особено в новия бизнес план трябва да се отразят дългосрочните материални активи, капиталови разходи, които след това се отчитат в цената на водата, амортизационни отчисления и така Как ще ги прогнозират до 2026 г. ежегодно тези прогнозни дългосрочни материални активи, за да изчислят вече и амортизационните числа, и цената на водата, като сега

Досега аз не съм чула да е стартирало строителство с тези пари. Имам чувството, че ние пак ще загубим – както първият период на европейско финансиране, пак ще загубим средства. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ Преминаваме към парламентарната група на „БСП за България“ – заповядайте. уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! уважаеми членове на независимата Комисия по енергийно и водно регулиране! Наистина имаше много въпроси към Вас. Благодаря Ви за експертизата и за точните отговори, но имам чувството, колеги, че голяма част от въпросите по-скоро бяха към Министерството на енергетиката, отколкото към Комисията по енергийно и водно регулиране. Преди малко колегата Добрев заяви, че благодарение на ГЕРБ цената на газа намалявала два пъти. последното изменение уж са 40%, което намаля, това е факт, но това е, тъй като се включи пазарна компонента, която, разбира се, е правилна и по много по-прозрачен начин се изчислява цената на природния газ и това е причината за намаляването на тази цена. Сега обаче, когато от два месеца предстои увеличаване на цената на природния газ, смятам, че може би ГЕРБ няма да понесат тази отговорност, защото видяхме, че от 1 април – точно три дни преди изборите, когато Булгаргаз внесе заявление за увеличаване цената на природния газ, започнаха едни проверки било то от Министерството на икономиката с БЕХ само и само преди изборите КЕВР да не се произнесе. Разбира се, ние дълбоко вярваме в независимостта на Комисията по енергийно и водно регулиране и считаме, че не биха се поддали на политически натиск, както са го правили и предишни комисии и така трябва да бъде. Но понеже, като се хвалим кой какво е направил за природния газ, аз мога да кажа примерно, както колегата Добрев, че по мое време се подписа договорът с Азербайджан,

когато аз бях министър, се създаде точно работната група, която трябваше да я ускори – имаше огромно забавяне в изграждането на тази връзка, но като че ли странно наистина имаме доста съществено забавяне. Дали от ръководство, дали по други причини, но е хубаво да я има и ние приветстваме да има енергийна диверсификация. Неслучайно подписахме и договора с Азербайджан. Каква е разликата между нас и колегите от ГЕРБ, защото те говориха за цената за бизнеса, че била поносима или непоносима? Вижте, колеги, ние, от БСП, смятаме, че трябва да говорим за енергийната бедност и най-накрая ние трябва официално да дефинираме що е това енергийна бедност и трябва да бъде дефинирано в нашите закони. ако 10% от доходите на едно домакинство отиват за изплащане на енергийни разходи, то вече можем да говорим за енергийна бедност – нали така, госпожо Зайкова? Само че това трябва да го дефинираме веднъж завинаги. Къде е проблемът? Проблемът е, колеги, че ако го дефинираме, тогава ще трябва да има директни финансови разходи към домакинствата, а в България приблизително 34% – 35% от домакинствата са енергийно бедни. Това е един огромен финансов ресурс, който ние трябва да си го позволим и не трябва да спорим тук, а трябва да имаме съгласие. Защото, ако искаме да се извърши пълна либерализация на електроенергия пазар, ние трябва, в КЕВР трябва да знаят именно какво е числото на тези домакинства, които се водят енергийно бедни. Няма нищо срамно в това, но трябва да бъдат тези домакинства. Когато се плашим, че ще се вдигне цената на природния газ, да, това са международни котировки. Ние нямаме собствени ресурси тук да извличаме природен газ, за да можем да влияем на нашите дружества. Ние зависим изцяло от големите енергийни борси. Когато там се увеличават котировките, нормално е, както и сега, очакваме и следващо увеличение през следващите месеци на природния газ. Дотогава ние трябва да имаме този механизъм да подпомагаме енергийно бедните домакинства. Това е изключително важно и веднъж завинаги трябва да намерим решение именно на този проблем. Считам, че е хубаво, че имаше подобна дискусия в крайна сметка, но в следващия парламент наистина трябва да се задълбочи работата и върху трансформацията на българската енергетика, защото това, което се случва в момента, е една мъгла. За мен лично има една омерта, която започна с невнасянето на Плана за възстановяване в българския парламент. Този дебат трябваше да се състои тук още повече за териториалните планове, за справедлив преход – говоря за териториалните планове, те трябва да са четири на брой, никой нищо не знае. Едни експерти от Европейската комисия пишат някакъв план, съгласуват се с бизнеса – говоря за големите бизнес организации, но какво се случва на местно ниво, как са информирани областните управители, кметовете, хората, самите дружества – никой нищо не знае. Тази мъгла трябва веднъж завинаги да бъде изчистена и дебатът по тези планове трябва да се води тук. Ние с Вас трябва да ги предприемем, защото наистина трансформацията е неизбежна. Това, което ние можем да кажем, е, че, да, ще има промяна, но тази промяна зависи как ще стане. Може да бъде рязка, брутална, с огромна социална цена, но ние от БСП казваме, че нито един човек не трябва да загуби мястото си. Напротив, работното си място… (Председателят дава сигнал, хората да знаят какво ги очаква, да има предвидимост, година по година да се знае как ще се изразходят, за какво се изразходват тези европейски средства, така че да не бъдат за пореден път откраднати. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Иванов, уважаеми колеги, преди малко колегите казаха, че Комисията по енергийно и водно регулиране е да регулира цените, но чрез тези цени да защити потребителите и производителите, господин Хиновски. Тъй като натискът от изпълнителната власт върху Комисията за енергийно и водно регулиране, не само от тази власт, а от всичките, е толкова висока, че не определяйки нормалната, реалната цена на енергията, не говоря само за електроенергията, доведе до това, че нашите производители нямат иновативни инвестиции, доведе и до това, крайните потребители да не могат да се осъзнаят и да започнат да плащат енергийна ефективност. Затова, господин Иванов,

Ще се спра само на един от факторите, които влияят и които подредихте тук върху образуването на цената на енергията или взимането на Вашите решения. Това е цената на емисиите.

от данъкоплатците плати на ТЕЦ 2 – 650 млн. лв. Тези 650 млн. лв. влязоха ли в цената на електроенергията на господни Иванов? Не. Другите помощи, които дадоха на държавните топлоелектрически централи, влязоха ли в цената на енергията? Не. Вие, господин Иванов, направихте така, че собствеността – държавната и частната, не е на конституционно ниво. Вие направихте така, че частните предприятия производители, особено от зелената енергия, и тези, които произвеждат енергия от други суровини, в момента не получават държавна помощ, нямат еднаква конкурентоспособност. Това, което Вие направихте с ценообразуването на електроенергията, докарахте държавата до това, че днес трябва да говорим малко по-високо за Зеления Зеления пакт и за декарбонизацията. Едно време в комунистическо се говореше за ергономия, някои други го разбираха за агрономия. Днес, когато говорим за декарбонизация и за газа, господин Димитров, става въпрос за газа като енергосуровина, да не го объркате нещо. Няма как, когато емисиите вървят с темп геометрична прогресия нагоре, цената на електроенергията да остане една и съща. когато говорим за декарбонизация, да не се сетим за плана за възстановяване. Няма как да не говорим за свободния пазар на търговия на едро.

да вървим по Директивата от 2003 г. и сега да имахме свободен пазар на производство на едро на електроенергия, днес енергетиката ни щеше да бъде на друго равнище. Нямаше да говорим само за интерконектора на Гърция, защото гърците взеха и парите, взеха и фирмата за парите, и не построиха интерконектора. Не е само на България. Геополитика е. Колеги, ако не започнем веднага в енергетиката с революционни решения, това очаква следващото правителство. Ако не направим революционни действия действия в икономиката, ако следващото правителство не започне с енергетиката, ако няма енергия за промяна, за реформи в енергетиката, енергетиката ни днес е в окаяно състояние. Изчакваме следващите избори. Знаете ли, че само от 1 юни от освобождаването на крайните клиенти до 30 киловата те вече ще отидат към доставчици от последна инстанция. И колко ще бъде цената, господин Иванов? Никой не знае. Затова, колеги, дайте да направим всичко възможно да се усвоят онези средства, които трябва да се усвоят в държавните, разбирайте минните централи. Дали ще минем към депониране на въглероден двуокис, което за мен е абсолютно невъзможно, дали трябва да направим колкото се може по-бързо парогазовите централи на тецовете и да преквалифицираме миньорите – това е решението, което трябва да вземе следващото правителство. Ако не се обърнем и не знаем какво се случва с Националния план за възстановяване, оттам не преминем през всички тези иновативни енергии, които са необходими до достигането на водорода, колеги, трябва да знаете, че в следващата КЕВР, която и да е, по какъвто и начин да определя цените, колкото да искате да намалява цената на парното,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги Истината е, че до момента българската енергетика беше управлявана лошо и това управление продължи доста дълго време. Голямата промяна, която трябва да бъде направена, трябва да започва от следното изключително важно нещо на първо място, да се защитават българските интереси, защото ние видяхме и аз ще Ви дам примери как се защитават очевидно всякакви други интереси, но не и българските. Това е най-голямата промяна, откъдето трябва да започнем. На първо място, няма Енергийна стратегия. Последната енергийна стратегия изтече и вече към година нова енергийна стратегия няма. Имаше предишен парламент, правителство, които са имали време да изработят такава, но енергийна стратегия няма. Защо няма Енергийна стратегия? Защото е по-удобно няма ясни приоритети, може да се прави, каквото си решат, каквото си искат. Няма концепция, няма ясен път. На следващо място, тук ми обясниха, че връзката с Гърция я нямало, защото то било геополитика, какво да правят хората?! Ами, така нареченият руски, балкански или турски поток да не би да не е геополитика бе, хора! Ама за една година го построихте. Тоест, като Ви е важно и като се съберете различните групи, които уж управляват и уж опозиция, за една година ги строите. А тези, които водят до истинска диверсификация, до по-ниска цена на газа, до по-ниска цена на парното, са геополитика и за тях 12 години не стигат! се опасявам, че ако зависи от същите хора и за още 12 години няма да построите гръцката връзка. Друг колега ми каза, че мениджмънтът на тази вероятно. Ами защо не го сменихте бе, колеги? Този мениджмънт се сменя. Някой, като не си върши работата, затова имате правителство, сменяте ги тези хора. Ако не сте ги сменили, значи така Ви е харесвало – да не ги сменяте. Говорейки за защита на българските интереси, искам да Ви обърна внимание на следните два много важни момента. По предишния договор за доставка на природен газ България имаше право да претендира за 1 млрд. долара неустойки. И защо се отказахте бе, хора? Аз не чух, бяхте в миналия парламент, никой от Вас не чух да каже България да си получи неустойките. Припомнете ми имаше ли един човек тук да стане и да каже: не сме съгласни, да си потърсим неустойките в полза на България! Нито един човек не видях, такъв нямаше. Защото българският национален интерес не беше защитен и не е защитаван. Всички удобно си замълчахте – уж управляващи и опозиция се прегърнахте, и забравихте за този 1 млрд. долара неустойки, които бяха дължими. На следващо място, Полша заведе арбитражно дело срещу „Газпром“ и спечели по данни от медиите това арбитражно дело. Защо България не заведе такова арбитражно дело бе, колеги? За дълъг минал период можеше да бъде заведено. Аз не чух някой от Вас да го е поискал. И пак нямаше нито един, който да каже: има такава възможност да защитим България, да защитим българските потребители, където има надвнесени и надплатени сметки да ги защитим! Такъв не видях от Вас нито един. Нито един не каза. Пак се прегърнахте, пак замълчахте и всичко премина към новия строеж на така наречения руско-турски поток. Пак българските интереси не бяха защитавани. Това е основната промяна, която трябва да бъде направена, и затова страдат българските потребители. Затова обърнах внимание, че ако тази гръцка връзка беше построена като балкански, турски или руски поток, щеше години наред да плащаме по-малко газ, по-малко цени за природния газ. И тук каза един колега, че сме плащали едва ли не най-ниската цена. Това може да е вярно само за малък период от време. Ако вземем средногодишните цени, има много накъде цената на природния газ да бъде намалявана в България. И ако я имаше така наречената гръцка връзка, десет години българските потребители щяха да плащат по-малко за природен газ и по-ниски цени за парното. Но очевидно е, че Вие не го искате. И ние се намираме в период, в който толкова много години минаха и не е свършено, че аз, а вярвам и много хора са убедени, че ако зависи от Вас, никога няма да го направите. За това става въпрос. Освен това допуснахте огромни дългове в българската енергетика като „Топлофикация София“, като ТЕЦ 2. Къде са реформите за оздравяване на тези дружества? Къде бяхте в миналия парламент да поискате оздравителни планове, защото това е истинското, това е сериозното отношение. Позволихте постоянното трупане на дългове. И най-накрая, госпожо Председател, гласувахме Министерският съвет да дойде тук в залата. Не виждам никой от тях, което показва отношението към парламентаризма въобще, а отношението е пренебрежително, за съжаление. Къде е, колеги, Вашият Министерски съвет? Това, че те са в оставка, не ги освобождава от отговорност. И тук трябваше да бъде най-малкото министърът на енергетиката и да отговори на тези въпроси. Завършвам със следното нещо: време е българската енергетика, и не само,

Нека да чуем конкретното нарушение на Правилника. РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Уважаеми колеги, взимам думата по начина на водене не да кажа нещо повече от това, не че нямаме какво да казваме, но когато колегите излязат на тази трибуна, мисля, че точката е обсъждане дейността на Комисията по енергийно и водно регулиране. Ако ще говорим за енергетиката, за Министерството на енергетиката, кой какво е направил в тази енергетика, можем да започнем от фанфарите на Бакърджиев и да стигнем до последния подпис, който е поставен под който и да е документ. Но да се излезе на тази трибуна и да се говори за един газопровод, който е построен през България, където ще го ползват и едните братя, и другите братя, днес да си правиш пиар от тази трибуна, защото е бил наречен герберски поток и не знам какъв друг поток, на българска територия и да не знаеш, че другите средства, които са отделени от Европейския съюз за построяване на интерконекторите, са все още в онези фирми, които са ги спечелили, и не работят, според мен, господин Димитров, малко попрекалихте с агитацията. Имам Ви достатъчно уважение. А след това, господин Иванов не върши нищо без подкрепата на господин Костов. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: И от парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън“, заповядайте, госпожо Манолова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Процедурата по изслушване не дава възможност… Моля да ми засечете времето, тъй като картата ми има някакъв проблем. Парламентарната процедура по изслушване не дава възможност на поискалите това изслушване да предложат проект за решение, затова, за съжаление, от „Изправи се! Мутри вън!“ не можем да предложим проект за решение, с което да ангажираме КЕВР, Министерството на енергетиката с определени дейности, свързани с обсъжданата тема, а именно повишаване на цените на парното, на тока, а след това и на водата в условията на приемане на петгодишни бизнес планове. вън!“ настоява от парламентарната трибуна и ще проследим как КЕВР ще изпълни тези ангажименти, които пое нейният председател оттук, да бъде съобразен балансът между интересите на потребителите и на енергийните дружества при определяне на цените на парното и на тока. Предупреждаваме, че икономическата криза удря тежко българските домакинства, и за хората ще бъде абсурдно и непосилно да плащат парно, увеличено със 130%, с 80%, 70%, 60%, както са поискали различните топлофикации. Така че настояваме КЕВР да се съобрази и със социалната поносимост на поисканите цени на парното и на тока, когато взема своите решения. Ние от „Изправи се! Мутри вън!“ ще участваме в обществените обсъждания, нищо че тогава ще е период на предизборна кампания, както винаги сме правили. Ние настоявахме, и това е втората наша препоръка към КЕВР, която, за съжаление, не можем да облечем в проект за решение, КЕВР да промени методиката за определяне на цените на парното и на тока. Ние участвахме в общественото обсъждане, когато КЕВР реши, че цената на парното ще се определя веднъж годишно и че при определянето на цената на парното ще се взема предвид тяхната прогноза за цената на природния газ в продължение на една предстояща календарна година. Стана ясно, че КЕВР не е добър пророк, не е добър гадател, тъй като не познаха за това каква ще бъде цената на природния газ. И разликата, средно претеглена, е в рамките на над 5 лв., което доведе до факта, че гражданите на столицата – тъй като сме правили изчисления по отношение на Столичната топлофикация, но ситуацията е същата за всички градове с топлофикации – надплатиха 25 млн. лв.! Столичани платиха 25 млн. лв. плюс! Това е разликата, по която КЕВР сметна цената на природния газ за година напред и това е цената на ината на КЕВР – въпреки падането на цената на природния газ, да не пипне цената на парното от 1 януари 2021 г., както настоявахме. Това ощети в условията на криза тежко българските домакинства. Затова ние настояваме КЕВР да преработи своята методика, по силата на която определя цената на парното веднъж годишно по прогнозни цени на природния газ и да определя цената на парното и на топлата вода месец за месец, както го прави за природния газ. Защото включително от тази трибуна прозвуча признание на господин Иванов, че да, столичани са надплатили 25 млн. лв., но тъй като за последните два месеца природният газ е скочил с 36%, това впоследствие било компенсирано! Извинявайте, гражданите на България, гражданите на столицата не са във финансово състояние, което да им позволи безлихвено да кредитират топлофикациите. Така че справедливото решение е месец за месец, както се определя цената на природния газ, както ще се вземе предвид и цената на парниковите емисии, за да не е прогнозна и тя месец за месец да се определя цената на парното. По отношение на приемането на бизнес плановете, свързани с ВиК дружествата. Настояваме и ще настояваме в следващия парламент да бъдат предприети законови промени, които да отменят задължението на КЕВР за определяне на единна цена на водата на територията на една област. Децентрализацията, преминаването към общински ВиК-та е един проблем, който трябва тепърва да бъде дискутиран и зад който ние заставаме. И последно, в своя отговор пред Комисията по ревизия госпожа Аврамова призна и представи информация, че държавният ВиК холдинг, който беше захранен с 1 млрд. лв., е кредитирал определени ВиК дружества, като цената на предоставянето на тези средства всъщност те са в размер около 60 млн. лв. Те са си избрали: Шумен, Бургас, Сливен определени ВиК дружества, неясно по какви критерии, и безлихвено са ги кредитирали! А за други дружества са предприели още по-драстична стъпка – повишаване на е изтекло.) Настоявам КЕВР, определяйки цената на водата, да вземе предвид, че тези дружества са спонсорирани веднъж с парите на данъкоплатците пред ВиК холдинга и да не им признае въпросните разходи за инвестиции, което ще се отрази и на цената на водата. Благодаря Ви, госпожо Манолова. С това приключихме с изслушването – с тази точка от дневния ред. Благодаря Ви, господин Иванов. Заповядайте, госпожо Нинова – декларация от името на група. Уважаеми български граждани! Само месец след изборите Четиридесет и петото народно събрание приключва своята работа. Избрахте ни в това Народно събрание с големи надежди за промяна. Започнахме в еуфория, завършваме със скандали. Еуфория, че ГЕРБ са отстранени от властта и Борисов повече няма да е премиер, и скандали – уж за процедури. Но зад тези уж процедури прозира друга истина – интереси, лобизъм, партиен егоизъм и личностни амбиции. Вместо съединението да ни направи силни срещу модела ГЕРБ, разединението ни направи слаби и моделът продължава да управлява. Нещо повече, продължава да се подиграва с парламентарната република, защото вместо сега да е тук по силата на решението ни от сутринта да дойдат на парламентарен контрол, той седи в хола в Банкя. И ако сте видели последното му изказване, ни дава съвети и лъже за финансово-икономическото състояние на държавата. Но за това ще говоря по-късно. Основната задача на всеки парламент е да приема закони и да осъществява парламентарен контрол. Със съжаление казваме, че този парламент за един месец не прие нито един закон! Нито един закон в полза на хората, освен Изборния кодекс! И не направи нито един парламентарен контрол към нито един министър от правителството на Борисов! Това са фактите. Оценката трябва да оставим на хората, които ни изпратиха тук. Какво ни събра в началото? Борбата с корупцията, със задкулисието, с паралелната държава и желанието този модел на управление да бъде прекратен. Ние започнахме от първия ден с реални действия и внесохме предложение за мораториум върху определени действия на правителството на Борисов. Уви, новите партии в парламента не разбираме защо, може би поради партиен егоизъм – блокираха този мораториум в първите дни, загубихме една седмица и стана факт, че Борисов си назначи хората във вторите и третите нива, раздаде концесии, продължи да харчи парите от бюджета. И сега дори „Изправи се! Мутри вън!“ да искат това да бъде коригирано с нов законопроект, няма кога. Зацикли и съдебната реформа. Нещо в процедури се удави и общото ни желание да закрием Специализирания съд и Специализираната прокуратура. Дали е в процедури или в нещо друго – въпрос за мислене. Тук ще отворя една скоба: докато ние умуваме как да реформираме съдебната система и прокуратурата, днес пред прокуратурата стои голямо предизвикателство, и то си има име – господин Илчовски. И ако сме правова държава, отдавна трябваше прокуратурата да се е самосезирала, да е разпитала хора, да е търсила доказателства и да е установила истината. Ние не казваме коя е тя. В правова държава и където се уважават институциите, единственият орган, който може да го каже, е прокуратурата и накрая съдът със съдебна присъда, оправдателна или друга. Какво друго ни събра? Желание за антикризисни мерки – здравни, икономически и социални. Този парламент не свърши нищо по този въпрос. Къде е БСП по тази тема? Принципни и последователни, внесохме законите за преизчисляване на пенсии, за младите семейства, за увеличаване на майчинството между първата и втората година, помощ на първокласниците и така нататък – да не изреждам всички социални закони. Абсолютно разумни, хора с опит, последователни и принципни, обвързахме това с актуализацията на бюджета. Ние напълно разбираме, че няма как такива разходи да се направят без актуализация на бюджета. Уважаеми колеги, то и до ден днешен, и на финала на парламента се харчи „с двеста“, както каза Борисов по друг повод – извън правила, извън Народно събрание. Всички групи внесохте социални закони предизборен популизъм! Защото БСП бяхме единствената партия, която разумно поиска с Проект за решение на Народното събрание да задължим Борисов да внесе актуализация на бюджета. Уви, никой от Вас – другите партии, не пожела това решение да стане факт. И днес сме отново в унизителната ситуация, днес – точно преди час, Борисов да лъже, че завършва четиримесечието на годината с излишък от 115 млн. лв., защото икономиката процъфтявала и растяла, въпреки кризата! Че той си живее в неговия измислен и паралелен свят, е ясно, но българският народ да е наясно – няма 115 млн. лв. излишък от растеж в икономиката! А има, вероятно този, отчетен на хартия излишък заради едни 660 милиона, взети от концесията на летище София преди месец! Продажба на националния интерес, за да влязат едни 660 милиона, за да му излезе сметката на хартия, че оставя държавата на излишък. Сякаш не чуваме бизнеса и не виждаме реалните показатели на икономиката! Сякаш не чуваме и не виждаме стотиците фалирали малки и средни предприятия, хилядите, останали безработни! И вместо, пак казвам, такова мнозинство имахме в първите дни – анти този модел, да се обединим и днес той да е тук, и да го питаме, а не да говори от вкъщи небивалици, сме в състояние, че ние си тръгваме, а той продължава. Просто въпрос за размисъл за бъдещето. Какво ни отличи през това време – един месец от всички други партии в парламента? Защо бяхме различни? Новите ни нарекоха „партия на статуквото“ и високомерно отхвърлиха нашите предложения. Накичихте се с етикети на „партии на протеста“ и придобихте самочувствие на самодостатъчни, че можете да решите всички въпроси. Това беше грешка, колеги.

Ние, категорично не сме „статукво“ на Борисов и модела му, но сме системна, последователна, принципна партия, която, каквото правеше в последните четири години, това прави и сега. Всеки от Вас, ако се замисли и си направи анализ на програмите, ще види, без да Ви обвиняваме, че за този един месец се отказахте от част от обещанията си пред хората – едни по-малко, други повече. Ние от нито едно! Не само че не се отказахте, а ги внесохме, като предложения, политически аргументирани и финансово обезпечени, а и юридически аргументирани с това да направим актуализация на бюджета. Ние бяхме, оставаме и ще бъдем себе си – партия с програма и цели, които не са конюнктурни цели и програми. Те не се влияят нито от залитанията на новите в грешна посока, нито от съпротивата на модела. Сигурна съм, дори да не го признаете, че се уверихте, че промяна на модела без БСП е невъзможна. Уважаеми колеги народни представители, има различни времена в различни парламенти. Предишният, пък и сега, ние не говорим с ГЕРБ, ВМРО не говореха с „Атака“, а Марешки с ДПС. Но никога, никога не е било никой да не говори с никого в един парламент. А днес и сега се докарахме до това състояние – никой да не говори с никого. Ще минат и тези избори, които се задават, но втори такъв провал, и особено в криза, хората няма да ни простят. Преди три седмици Ви казахме, че навлизаме в политическа криза и не ни повярвахте. Е, вече сме изправени пред нея! А в криза се иска разум, стабилност и перспектива. Ние имаме решения, ние искаме стабилност и даваме перспектива. Остава да се намери разум в бъдещия парламент за доброто на България и с грижа за хората. ((Бурни ръкопляскания Други декларации? Госпожо Манолова, искате ли думата за декларация от парламентарната група на „Изправи се! Мутри

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Нормално е в последния пленарен ден именно тук от парламентарната трибуна да прозвучи отчетът на всяка една от парламентарните групи за краткия живот на 45-ото народно събрание. „Изправи се! Мутри вън!“ сме платформата на активните граждани. Ние бяхме изпратени в парламента, за да защитим хората на труда, за да защитим предприемачите, за да защитим хората със свободни професии. Тези, които работят на по две места, за да осигурят препитание на своите семейства. Тези хора не искат да слушат

партии, които се занимават с партийните си интереси, вместо с интересите на обикновените български граждани. Само за девет пленарни дни от общо 25 дни живот на 45-ото народно събрание,

извън Изборния кодекс. Нито един! Нито един проект за решение. Има парламентарни групи, които не внесоха нищо – нито един документ, който да е свързан с проблемите на обикновените български граждани. В тези законопроекти ние предлагахме конкретни мерки за подкрепа на най-уязвимите групи, за повишаване на доходите за подкрепа на пенсионерите и за по-добър достъп до здравеопазване. Първо, не забравихме пенсионерите, както обещахме. Освен нашето предложение за преизчисляване на пенсиите към Осигурителен доход през 2018 г., което така и не беше разгледано, внесохме и предложение парламентът да осигури тези тези плюс 50 лв. надбавка на българските пенсионери до края на тази календарна година, за да са спокойни хората, независимо как се сменят служебен кабинет или редовни правителства, че те ще си получат тези плюс 50 лв. в условията на Но намериха се депутати и парламентарни групи, които не подкрепиха влизането в дневния ред на това предложение. Няма пари за пенсионерите, но има пари за приятелските кръгове. Не забравихме малките и средни фирми и, както обещахме, предложихме 200 млн. лв. пряка финансова подкрепа за малките и средните фирми. средни заплати за фирми и самоосигуряващи се лица, които са с намалели обороти над 30% – не само за затворените бизнеси, но и подкрепа за тези, които са свили своята дейност в резултат на Намериха се партии, които блокираха подкрепата за самоосигуряващите се лица и за малките фирми още на Бюджетна комисия и този законопроект така и не беше разгледан в в парламентарната комисия. Няма пари за бизнеса, но има пари за приятелския кръг! Не забравихме и хората с увреждания. Както обещахме, заедно с „Има такъв народ“ внесохме предложения за промени в Закона за личната помощ, за да бъдат възстановени текстовете така, както бяха приети от 44-тото народно събрание след протестите, многомесечен палатков лагер пред парламента на майките от „Система ни убива!“, но се намериха политически партии, които блокираха разглеждането на в Закона за личната помощ в Комисията. Има ли пари за хората с увреждания? Няма. Има пари за приятелските кръгове! Не забравихме и потребителските проблеми на гражданите. Внесохме, както обещахме, Закон за частния фалит, който би бил наистина жизненоважен за хората, изпаднали в дългово робство, защото Конституционният съд се произнесе преди 10 дни и отмени 10 годишната абсолютна давност, приета от предишния парламент. Сега хората са оставени в ръцете на финансовите институции, на фирмите за бързи кредити, на колекторските фирми. Внесохме и Закон за колекторите, който никакъв шанс да влезе в никоя от парламентарните комисии. Днешното изслушване на КЕВР е по предложение на парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“, защото за нас сметките на хората за ток и парно са важни. И благодарение на това чухме уверения от КЕВР, че ще бъдат защитени интересите на потребителите при определяне на цените за следващия период. Именно от „Изправи се! Мутри вън!“ настояхме от първия час на този парламент да бъде внесен Планът за възстановяване и устойчивост в парламента и след това да бъде изпратен в Европейската комисия, защото бизнесът очаква тези пари наистина по възможно най-бързия начин и отговорност на правителството е постигнатите договорености с Министерството на икономиката за над 600 млн. лв. наистина да бъдат реализирани и тези жизненоважни пари да стигнат до българските фирми. Ние от „Изправи се! Мутри вън!“ внесохме за незабавно разглеждане отпадането на лимитите в Националната здравноосигурителна каса. Да, темата „Здравеопазване“ е важна за нас, но ние я облякохме в конкретен законопроект, който така и не беше разгледан от Комисията по здравеопазване. Но затова пък нашето предложение за промени в Закона за лечебните заведения беше прието на първо четене. Надявам се, че следващият парламент ще приеме този проект и ще има възможност безобразните назначения на партийни калинки, на хора без експертиза по управителните тела на държавните държавните болници, тези назначения да бъдат отменени и да има прозрачни, справедливи и честни конкурси, които да могат да бъдат обжалвани пред българския съд. Именно ние от „Изправи се! Мутри вън!“ настояхме депутатите да намалят заплатите си от 3 средни работни заплати или, както го смятахме с колегите скептици от последните редове, от 7 хил. лв. на 1 средна работна заплата в публичния сектор от 1400 лв. Може да се провери по стенограмите, аз няма да обвинявам конкретни парламентарни групи, няма да го направя, но може да се види подкрепи ли някоя парламентарна група това предложение – за намаляване на депутатските заплати? По един или друг начин всяка от парламентарните партии си намери начин как да не подкрепи това предложение. И нещо, което е изключително важно. 45-ото народно събрание, и това трябва да му се признае, направи две много смели крачки за изгонване на мутрите от управлението и за възстановяване на базовата справедливост в българското общество. Първо, беше въведен мораториум върху сделките и назначенията на властта, като проект за такъв мораториум беше предложен и от парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“, и, второ, създаде се Комисия по ревизията. И двете възпламениха яростен отпор от властта. Шпицкомандите на Борисов направиха всичко възможно да блокират дейността на Комисията по ревизия, а решението за мораториум беше изпратено в Конституционния съд. Но за осем дни, от общо 25 дни, това Народно събрание показа, че мутрите си тръгват от управлението, тръгват си с яростна съпротива, тръгват си с цената да се брани статуквото с всички сили и средства от управляващата доскоро партия ГЕРБ. общо девет пленарни дни от 25 се видя, че мутрите си тръгват и че коалиция с тях няма да има. Няма да има коалиция със зависимите, няма да има коалиция с модела на чекмеджето. Въпреки че чекмеджето се отвори за коалиция, чу твърдия отговор: МАЯ МАНОЛОВА: ...се превърна в гарант за възстановяване на справедливостта. Започнаха с първите сигнали да излиза истината за мръсните тайни на властта. Тази комисия ще продължи своята работа. И, да, сигналите и на господин Илчовски и на останалите граждани, на останалите рекетирани бизнеси и изнудвани хора ще стигнат не само до българската прокуратура, ще стигнат и до европейската прокуратура, за да има истинско разследване на безобразията и на рекета, на който е подложен българският бизнес по време на управлението на Борисов.

Благодаря, госпожо Председател.

Да, имам предложение.

Това са точка пет за „Спутник“ и Законопроекта за изменение Споразумението за Air Policing. Това е важно. Всичко друго е политическо говорене до утре сутринта.

176 народни представители: за 61, против 101, въздържали се 14. Предложението не е прието. Моля, покажете по групи.

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Госпожо Председател, преди няколко часа българският парламент взе решение Министерският съвет заедно с министър-председателя да бъдат в пленарната залата. Моля да информирате народното представителство какво се случва пътуват ли, не пътуват ли, ще дойдат ли, няма ли да дойдат? Все пак Конституцията и законите позволяват и други средства тези хора да бъдат доведени и да отговарят на въпросите на българските народни представители. Те са вече

министър-председателя и министрите в оставка да дойдат в Народното събрание. Нямам отговор дали ще дойдат. Обадили сме се. Лично също ще се обадя в кабинета на министър-председателя в оставка и ще Ви информирам за отговора от там. Нека не забравяме, че отговорността е политическа на Министерския съвет и Народното събрание няма други механизми –все пак. Благодаря Ви. Продължаваме

Давам думата на председателя на Комисията по здравеопазване да представи Доклада на Комисията. Заповядайте, господин Симидчиев.

госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да Ви представя „ДОКЛАД на Комисията по здравеопазване относно Проект на решение за възлагане на Министерския съвет осигуряване достъп на българските граждани до руската ваксина срещу COVID-19 „Спутник V“, № 154-01-43, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 21 април 2021 г.

V“, № 154-01-43, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 21 април 2021 г. На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването: професор доктор Костадин Ангелов, заместник-министрите на здравеопазването госпожа Жени Начева и доктор Бойко Пенков; изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата господин Богдан Кирилов; управителят на Националната здравноосигурителна каса професор доктор Петко Салчев; представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването; пациентските организации и на синдикатите. Проектът на решение и мотивите към него бяха представени от професор доктор Георги Михайлов, който информира народните представители, че с настоящото предложение се цели осигуряването на достъп на българските граждани до ваксината срещу COVID-19 „Спутник V“. Той поясни, че в България вече се прилагат ваксините на Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen, но затрудненията в доставката на необходимите количества за задоволяване на потребностите на населението водят до нарушаване на утвърдения национален ваксинационен план. Беше посочено, че други европейски държави, като Унгария и Словакия, вече се възползват от правото самостоятелно да договорят покупката на ваксини извън общите споразумения, сключени от Европейския съюз. Във връзка с гореизложеното и водени от разбирането, че наличието на необходимото количество ваксини е от първостепенна важност за здравето на българските граждани, както и необходимостта от своевременното завръщане на на страната към нормален обществен и икономически живот, се предлага Министерският съвет да предприеме всички действия за осигуряването на руската ваксина срещу COVID-19 „Спутник V“ в България. Професор доктор Костадин Ангелов представи становището на Министерството на здравеопазването, в което се посочва, че към настоящия момент има четири одобрени от Европейската агенция по лекарствата и разрешени за употреба от Европейската комисия ваксини срещу COVID-19, чиито доставки в страната се извършват редовно и без прекъсване. На 3 февруари 2021 г. Европейската агенция по лекарства е започнала и текущо разглеждане на ваксина срещу COVID-19 на дружеството Novavax, а на 12 февруари 2021 г. – на ваксина на дружеството CureVac. Тези текущи разглеждания продължават интензивно, докато бъдат налице достатъчно доказателства за издаване на официално заявление за разрешение за употреба, което се очаква да се случи в най-кратък срок. С включването на страната ни във всички процедури по закупуване и доставка на ваксини, включени в портфолиото на Европейския съюз, се гарантира диверсифициране на доставките на ваксини в Република България и се обезпечава ваксиналното покритие на българските граждани срещу COVID-19. Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини, тъй наречените Advance Purchase Agreement с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19, е одобрено с Решение № 491 на Министерския съвет от 2020 г. и ратифицирано със Закон за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини Advance Purchase Agreement с техни производители, с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19, обн., ДВ, бр. 71 от 2020 г. Заявеното от Република България участие във всички споразумения за доставка на ваксини гарантира на българските граждани достъп до цялото портфолио от ваксини, договорено от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти, като по този начин се гарантира диверсифициране на доставките на ваксини, е обезпечила ваксиналното покритие на българските граждани срещу COVID-19. Съгласно действащото българско законодателство в областта на лекарствените продукти, което е изцяло хармонизирано с европейското, за да се разпространява даден лекарствен продукт в Република България, той следва да бъде разрешен за употреба, като това може да се извърши по европейска или национална процедура. С Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата е въведена централизирана процедура на Европейския съюз за разрешаване за употреба на лекарствени продукти и е регламентиран нейният обхват. Процедурата е задължителна за определени продукти, като към тях спадат продуктите с нова активна субстанция, получените по биотехнологичен път, както и такива за превенция и лечение на вирусни заболявания, каквито са ваксините срещу COVID-19. При централизираната процедура разрешение за употреба на лекарствен продукт се издава от Европейската комисия по предложение на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) към Европейската агенция по лекарствата, след извършването на задълбочена експертна оценка на качеството, ефикасността и безопасността на съответния лекарствен продукт, установени и доказани на база извършените с него клинични изпитвания. Професор Ангелов уточни, че към настоящия момент в Европейската агенция по лекарства няма подадено заявление за разрешаване за употреба на руската ваксина „Спутник V“. Ваксината е обект на разглеждане от Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина към Европейската медицинска агенция по регулаторния механизъм rolling review (текущ преглед), стартирал в началото на месец март 2021 г. Тази процедура може да се използва само по време на извънредни ситуации като настоящата пандемия. Това позволява на Европейската медицинска агенция да оцени данните за ваксина или лекарство, когато те станат достъпни, за да реши дали ползите надвишават рисковете. В този случай официалната процедура за разрешаване за употреба може да се осъществи в много кратки срокове. Текущият преглед ще продължи, докато са налице достатъчно доказателства за подаване на официално заявление за разрешаване за употреба, за употреба, като ЕМА ще оцени съответствието на „Спутник V“ с обичайните стандарти на Европейския съюз за ефикасност, безопасност и качество. Към настоящия момент Европейската медицинска агенция е планирала инспекция на производителя на ваксината за установяване спазването на изискванията на Добрата производствена практика (GMP) на Европейския съюз през месец май 2021 г. След подаване на заявление за разрешаване за употреба на ваксината от страна на производителя или негов упълномощен представител, Европейската медицинска агенция се ангажира да предостави допълнителна информация относно лекарствения продукт. Предвид гореизложеното, за да бъде прилагана в страната произведената от Националния изследователски център по епидемиология и микробиология „Николай Фьодорович Гамалея“ в Русия ваксина „Спутник V“, същата е необходимо да отговаря на горепосочените нормативни изисквания, като сроковете за това са в пряка зависимост от финализиране на процедурата по издаване на разрешение за употреба на посочения лекарствен продукт от Европейската комисия след одобрение от страна на Европейската агенция по лекарствата. В заключение, професор Ангелов подчерта, че Министерството на здравеопазването следи непрекъснато наличната актуална информация и е в контакт с европейските институции, Световната здравна организация и други, за да могат да бъдат анализирани всички потенциални алтернативни възможности за справяне със заболяването COVID-19, породило настоящата световна пандемия. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, господин Богдан Кирилов, информира народните представители, че с разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина е създадена правна възможност при възникване на епидемия, причинена от патогенни микроорганизми или токсини, или при предполагаемо или потвърдено разпространение на химически агенти или ядрена радиация, министърът на здравеопазването по мотивирано предложение на главния държавен здравен инспектор и съгласувано с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата със заповед да разреши лечение за определен срок с лекарствен продукт, който не е разрешен по реда на глава трета от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и няма подходящ разрешен за употреба лекарствен продукт. Той допълни, че руската ваксина „Спутник V“ не попада в приложното поле на горепосочената разпоредба, тъй като тя е предназначена за профилактика на нова коронавирусна инфекция, а не за лечение и има други четири подходящи разрешени за употреба лекарствени продукти на територията на Европейския съюз и в България. Становището на Българския лекарски съюз беше представено от доктор Стоян Борисов, който обърна внимание, че към момента в България се прилагат четири одобрени ваксини срещу COVID-19, като в последния месец доставките в страната се извършват редовно и ваксинационният обхват на населението се подобрява. Председателят на Сдружение „Българско дружество по инфекциозни болести“ професор доктор Татяна Червенякова посочи, че ваксината „Спутник V“ използва хетероложен рекомбинантен аденовирус, тоест два различни щама като първа и втора доза в интервал през 21 дни. Различието с ваксината на AstraZeneca е използването на един вектор за двете дози, а с ваксината на Johnson & Johnson е използването на един вектор за една доза. Тя поясни, че аденовирусните ваксини имат своите различия, но те индуцират имунен отговор дори и след една доза. На базата на натрупания до момента опит е известно, че при аденовирусните ваксини се наблюдават, макар и много рядко, нежелани лекарствени реакции, свързани с подобно на хепарин индуцираната тромпоцитопения. По отношение на руската ваксина, която е базирана на вектор аденовирус, на този етап няма достатъчно данни по отношение на рискове от нежелани реакции. Професор Червенякова допълни, че Европейската агенция по лекарствата се очаква да проведе инспекция по отношение на клиничните проучвания на руската ваксина и на производствения ѝ цикъл, за да може да излезе с поетапна оценка. Тя уточни, че становищата на водещи изследователски центрове не поставят под съмнение ефективността на руската ваксина, но на този етап има налични само предклинични данни и няма одобрение от Европейската медицинска агенция. В писменото становище на Българската асоциация по клинична имунология се посочва, че в България вече има разрешени за употреба две векторни ваксини на производителите AstraZeneca и Janssen Pharmaceutica, а ваксината „Спутник V“ е с подобен механизъм на действие. При аналогичен механизъм на действие на векторните ваксини биха могли да се очакват и аналогични странични ефекти. По отношение на „Спутник V“ до момента няма официално известни данни за вида и честотата на страничните ефекти на база имунизираната досега популация,

Въз основа на гореизложеното на този етап не може да се даде становище относно целесъобразността на регистрацията и прилагането на ваксината „Спутник V“ в България. В писменото становище на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България се отбелязва, че обсъжданата ваксина „Спутник V“ не би могла да бъде определена като опасна или неефективна въз основа на публикуваните данни, като в момента тече процедура по одобряването ѝ от Европейската медицинска агенция. Посочва се, че предвид нередовните и ограничени доставки на ваксини в България през последните месеци, както и възможността за поява на нежелани реакции и при други, вече широко прилагани ваксини, вероятно е достатъчно основание да се предложи Министерският съвет да обмисли възможността за прилагане на „Спутник V“ в България след нейното одобрение от Европейската медицинска агенция и да предприеме свързаните с това предварителни действия, подобно на други държави – членки на Европейския съюз. Сдружението обръща внимание и на незадоволителната организация разпространението на наличните ваксини до изпълнителите на медицинска помощ, създаването и поддържането неравнопоставеност между тях, както и между подлежащите на ваксиниране групи хора, което води до забавяне на ваксинационния процес и на постигането на по-голям ваксинационен обхват. В хода на дискусията част от членовете на Комисията по здравеопазването изразиха подкрепа за предлагания проект на решение и настояха Министерският съвет да предприеме всички необходими действия за закупуването на ваксината „Спутник V“ преди одобрението ѝ от Европейската агенция по лекарствата и издаването на разрешение за употреба от Европейската комисия, както вече са направили редица държави – членки на Европейския съюз като Унгария, Словакия, Германия и други. Същевременно беше посочено, че Република България е член на Европейския съюз и трябва да спазва действащото европейско законодателство в в областта на лекарствените продукти, което изрично предвижда разпространението на даден лекарствен продукт на територията на Съюза да се извършва само след получаване на разрешение за употреба съгласно установения ред. Беше обърнато внимание и на факта, че вече има прието Решение на Народното събрание от 5 март 2021 г. за възлагане на Министерския съвет да предприеме всички необходими действия за провеждане на своевременни консултации с Европейската комисия с цел проучване на възможностите за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, които са получили разрешение за употреба в държави извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 20 от 2021 г.), което оправомощава Министерският съвет да започне преговори с производителя на ваксината „Спутник V“ и към настоящия момент. По време на обсъждането председателят на Комисията по здравеопазването доктор Александър Симидчиев направи предложение за редакционни поправки на текста на разглеждания проект на решение, което не беше прието от Комисията. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 7, без „против“ и „въздържал се“ – 6, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме проект на решение за възлагане на Министерския съвет осигуряване на достъп на българските граждани до руската ваксина срещу COVID-19 „Спутник V“, № 154 02-18, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 21 април 2021 г.“ Благодаря Ви, господин Симидчиев. От името на вносителите кой ще представи Проекта? Да, заповядайте.

Благодаря Ви, госпожо Председател. господа заместник-председатели, уважаеми колеги! Доктор Симидчиев, Вие бяхте на път да биете рекорда на доктор Дариткова с този доклад. Имахме тук един такъв случай, в който тя чете доклад по законопроект от един ред 25 – 30 минути, и беше, както казват старите българи, „вдъбила“ цялата зала. Но въпросът е твърде важен, много сериозен и той има няколко страни. Ние тук в последната година няколко пъти много драматично заседавахме около проблема COVID-19 – световен проблем, със световни сериозни последици. Единствено в началото на обсъжданията имаше консенсус в Народното събрание – по обявяването на извънредно положение. Оттогава се натрупаха много факти, които разделиха политическите сили на различни мнения. Но, за съжаление, през тази година и нещо, благодарение на мерките на правителството и решенията на парламента, България се озова в две незавидни положения, които изцяло характеризират действията на управляващите, правителството и всички съвещателни органи по отношение на ефективността за борба с явлението COVID-19. България и днес – тук са данните от статистиката (показва), е на последно място по брой ваксинирани на територията на континента Европа

Не виждам смисъл да оборвам тези данни, не виждам смисъл да коментираме тяхната характеристика и все пак съм длъжен да се върна назад във времето, в памет на колегите, които си отидоха в борба с COVID-19, в памет на българските граждани, които си отидоха от COVID-19, за да припомня на всички кои бяха основните фази в развитието на пандемията в България и как реагира управителното тяло на държавата. Първата фаза безспорно беше тогава, когато човечеството не разполагаше с възможности за активна профилактика чрез имунизация на населението. Това продължи до декември 2020 г. Спомняте си неразумните решения на правителството – когато бяха завардени планините, парковете, бяха затворени градовете при няколкостотин болни. След това, когато БСП предупреди, че трябва да бъдат взети сериозни мерки през лятото, да бъде укрепена здравната система, да бъдат направени коридори за болните със социално значими заболявания, стигнахме до втория проблем – претоварването, грозните картини пред болниците. Тогава дойде следващата сериозна фаза – възможността за ваксиниране и грешните решения на правителството, повтарям: грешните решения на правителството по отношение на диверсификацията на ваксините, когато – тук говорим с точни цифри, от 18 милиона ваксини 12 милиона от ваксини, които създадоха проблеми след това, а една от тях няма да бъде произведена и до края на 2021 г. Още тогава БСП предложи няколко мерки, между които ваксиниране, промяна на ваксинационния план. За съжаление, те не бяха възприети от тогавашния парламент – това предложение влезе и тогава, беше отхвърлено и сега се намираме в това положение, което аз Ви цитирах само преди няколко минути: на последно място по брой ваксинирани и на челно място по смъртност! (Шум

колеги. Доволни сме от решението на Комисията, която с изключение на ГЕРБ ни подкрепи, и смятаме, че това решение ще бъде изцяло в полза на българската нация. Хората ни гледат и в момента, те знаят какви са техните интереси и имаме поне един шанс – след Изборния кодекс, да приемем едно решение в полза на българската нация. Благодаря Ви, госпожо Председател.